вчера е постъпило искане за изслушване на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Изслушване на министъра на околната среда и водите Нено Димов, министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на вътрешните работи Валентин Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с наводненията в Бургаска област и последствията от тях. Вносители са народните представители Драгомир Стойнев, Жельо Бойчев, Атанас Костадинов, Манол Генов и Антон Кутев на 26 октомври

Само едно пояснение – вчера трима от министрите дойдоха и представиха информация. Поддържате ли, вносителите, своето искане?

Като искане за изслушване го оттегляте. Благодаря Ви.

С доклада на Комисията по правни въпроси ще Ви запознае председателят на Комисията – народният представител Данаил Кирилов. Уважаеми господин Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля, преди пристъпването към доклада за второ четене, за процедура за достъп на заместник-министъра на правосъдието госпожа Десислава Ахладова. Моля да гласуваме направеното предложение. Гласували

Благодаря, господин Председател. Преди да представя доклада за второ четене, представям на вниманието на народните представители писмо от министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева до председателя на Народното събрание господин Димитър Главчев: „Уважаеми господин Главчев, На 20 октомври 2017 г. се проведе извънредно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, свикано на основание чл. 6, ал. 3 по инициатива, заявена в писмен вид на не по-малко от 1/3 от членовете на Съвета. Организациите, отправили искането, са Български институт за правни инициативи, Съюз на юристите в България, Висш адвокатски съвет,

На проведеното заседание Съветът гласува с консенсус решение за даване на мандат на министъра на правосъдието и председател на Съвета да представи в Народното събрание становище по предлагани промени в Закона за съдебната власт. Съгласно днес гласуваната програма за работа на Народното събрание за времето 25 – 27 октомври 2017 г., като т. 1 от дневния ред за петък, 27 октомври 2017 г., е предвидено Второ гласуване на ЗИД на Закона за съдебната власт. На 26 – 27 октомври 2017 г. се провежда годишната министерска среща ЕС – Западни Балкани в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на Естонското председателство на Европейския съюз. Поради предварително поети ангажименти за участие във форума, на които Министерството на правосъдието е домакин, нямам възможност лично да представя становището на Съвета в пленарна зала. Във връзка с това моля да запознаете народните представители със становището, което предлага промени в Закона за съдебната власт в следния смисъл: „Във връзка с предлаганите със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от група народни представители на 5 октомври 2017 г., промени в статута на командироването на магистрати, Съветът не възразява срещу предложенията на народните представители за промяна на процедурата по командироването на съдии, прокурори и следователи, но постигна консенсус, че това трябва да става само след вземане на становище от съответното Общо събрание при съда, съответното отделение или колегия на приемащия орган на съдебната власт. Във връзка с предложенията за допълнително материално стимулиране на магистратите, предвидени в Законопроекта, Съветът не подкрепя предложените текстове в § 12 и § 15. Членовете на Съвета считат, че действащият текст от Закона за съдебната власт – чл. 233, ал. 6, който предвижда възможности за допълнително материално стимулиране на магистрати и съдебна администрация, е напълно достатъчен и не се налагат промени, с които да се дават повече права на специализираните структури в съдебната система. Не следва да има различни механизми за материално стимулиране на съдии, съдебни служители и съдебни заседатели, а механизмът трябва да е един. Съветът подкрепя предложенията на министъра на правосъдието за редакция на предложените ЗИД на ЗСВ промени в чл. 230. Предлага се да се включи изричен текст, упоменаващ, че решението за отстраняване на съдия подлежи по обжалване по реда на АПК.

Уважаеми господин Главчев, уважаеми господин Председател, това е българският парламент, а не е Пресцентър на министъра на правосъдието. Господин Кирилов е председател на Правната комисия, а не е прессекретар на Пресцентъра на Министерството на правосъдието. процедура сме по второ четене и не може да четем писма кой какви срещи е правил, с кого е говорил и какво е говорил. В процедура сме на много важен закон на второ четене. Моля да спазвате Правилника! Благодаря, господин Председател. Пристъпвам към Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754 01 69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 5 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Параграф 5 – текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.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

Историята на този Законопроект е важна. Председателят на правната комисия беше сезиран със съществуващ проблем проблемът на командироването и на оголването на тежки съдилища и съдебни състави, които пречат на правилното процедиране на правосъдната ни система. Към този Законопроект всички парламентарни групи подходиха с разбиране, тъй като наистина трябва да се направи така, че там, където има нужда, да се осигури необходимата гъвкавост. Защо обаче се стига до този проблем? Когато преди няколко години законодателят решава да ограничи силно възможността за командироване, това има причина. Причината е, че понякога се получаваше така, чрез института на командироването се заобикаляше конкурсното начало. Имаше съмнения, че се изпращат удобни съдии, на удобно място. Съответно се отстраняват неудобни съдии, там, където те пречат на някой. Затова и законодателят избра такъв подход. За да проработи той обаче, трябваше да има редовно и ритмично провеждане на конкурси, което да може да обезпечава и да поставя съдиите там, където те са нужни. нужни. В миналия Висш съдебен съвет поради една или друга причина това не се случваше и ние се изправихме в ситуация, при която е необходимо да се върнем назад до някаква степен и отново да отворим възможността за командироването. Дотук всичко това добре, но самите вносители разбираха много внимателно, че не трябва да се отварят отново възможностите за заобикаляне на конкурс и затова те бяха предложили и ние подкрепихме, и с удоволствие бихме подкрепили отново един елемент на гаранция, и той се съдържа в т. 2 на съответния параграф, а именно: преди командироването да се взема предвид становището на Общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването. Това необвързващо становище позволява да се включи в процеса и съдът, който ще приема командирования си колега, за да може да е ясно за всички и прозрачно, че този съд наистина има нужда от хора, и от хора със съответната компетентност. В хода на дискусията на второ четене се появи предложение на народния представител Хамид, според което тази точка трябва да отпадне и за наше съжаление Комисията го подкрепи, така че в момента ние предлагаме да отворим възможността за командироване, но без тази елементарна гаранция срещу евентуални злоупотреби. ние Ви призоваваме, уважаеми дами и господа народни представители, и в този смисъл се присъединяваме към становището на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия, която чухме преди малко, да оставим текста така както е по вносител. Този текст е консенсусен. Той беше обсъждан и ние с радост бихме го подкрепили. Не можем обаче да подкрепим текста без съответната гаранция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, господин Милков. Уважаеми господин Председател, колеги! Вземам думата точно поради възражението на колегата Хамид – какъв е този Съвет, и затова дали председателят на Правната комисия е не. ПЕНЧО МИЛКОВ: Очевидно не е. Да Ви върна и към това, което стана на Правната комисия. Ние бяхме двамата там. Там присъстваха висши представители на съдебната система. Присъстваше и председателстващият Висшия съдебен съвет. И нека да си припомним какво е отношението към предложението Ви за отпадане на ал. 2 не само в този параграф, а и в следващите 5, 6, 7 и 8. Те са против, и са против, защото мнението на съдиите от по горния съд дава един обективизъм и няма как председателите, административните ръководители на изпращащия и приемащия съд да се договарят, когато се вземе мнението на една широка общност, като съдиите, Общо събрание на съдиите от горния съд – това са хората, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, на решенията на бъдещия съдия, който ще бъде командирован.

на тези съвети, обаче аз искам да Ви припомня, че преди повече от година, водени от един див популизъм, от една група, която вече я няма в българския парламент за всеобщо щастие, блокирахме работата на съдебната система. Тогава ние възразихме, че по този начин, с тази тотална забрана за командироването, а както и с този режим ще стане така, че конкурсите ще продължат повече от една година – това е факт. С обжалването на цялата процедура минават повече от две години. Направих тези предложения с ясното съзнание, че трябва да направим нещо да отблокираме дейността на съдебната система, защото има прокуратури, има и съдилища в момента без нито един прокурор и без нито един съдия. Бяхте на срещата с всички административни ръководители на апелативни съдилища и апелативни прокуратури. Всички тези предложения са в резултат на техни предложения. Това не е нещо, което аз сам съм си го измислил. Това е молбата на цялата съдебна система. Не виждам пречка административният ръководител, на който и да е съд или на която и да е прокуратура, да вземе това мнение, за което Вие говорите. Няма забрана, но да го задължим да изчака това становище, което може и да не дойде, и да не може да се извърши едно необходимо командироване или пък това становище да дойде едва след като отпадне тази необходимост, аз мисля, че е пресилено, а иначе няма пречка той да вземе мнението на когото си поиска. Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Има ли други реплики? Няма. Господин Милков – заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Хамид, с уважение и разбиране към Вашето предложение за отблокиране на командироването. Ние подкрепяме предложението Ви по ал. 2. По отношение на това становище, то не е формализирана процедура. Тези общи събрания не са парламенти, които се свикват на пленарно заседание един път годишно. Дори във ВКС Ви обясниха, че всяка седмица има такова Общо събрание. има такова Общо събрание. Другото, което е като аргумент против това, което казахте, ами разбира се, че административните ръководители ще имат за цел те да определят. Ние трябва да видим обаче извън този разговор само с административните ръководители и това е – да се чуе становището на съдиите от по-горния съд, пак казвам, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, създаван от съдията, предложен за командироване. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. За изказване – народният представител Данаил Кирилов. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Действително изказванията и репликите досега в голяма степен разкриха дебатите, които водехме в Правната комисия по този въпрос. Искам да подчертая следното: по никакъв начин сериозната стъпка, която направихме във връзка със съдийското самоуправление, не се ограничава или по никакъв начин не се смущава проявлението на самоуправлението в съдилищата. Какви са опасенията при записа, който беше първоначално като текст на вносител? Опасенията са, че може да се стигне до блокиране на един процес, който би следвало да има гъвкавост и адекватност. Никой не ограничава, по никакъв начин не ограничава, административните ръководители да вземат становището на съответното общо събрание. Дългите Дългите дебати изясниха и следното: тук иде реч за становището на Общото събрание на приемащия съд – вероятно на по-горния съд, тоест това е едно становище, което в голяма степен е презумптивно. То касае предположения. Вероятно касае и субективни предпочитания или отрицания, защото съдиите от приемащия съд не са работили с всички съдии, които биха могли да се командироват от по-долния съд. Именно за да се гарантира справедливост в този случай – нека да не вкарваме такъв механизъм на ревю на приемащия орган. Също така дебатите посочиха и още нещо, както каза и д р Милков преди малко. Това не са формални събрания. В тях нямаме разписана процедура за кворум, за начина на вземане на решение, за начина на гласуване. И аз бих попитал всички колеги, ако при тези шест или седем от магистрати от приемащия съд възникнат спорове по персоналността и предпочитанието, защо трябва да вкарваме в този спор и административния ръководител? При това споровете действително биха могли за краткото време на командироването само да злепоставят магистрата, който ще отиде и да бъде командирован. Затова, колеги, с нашето убеждение, че ние запазваме принципа на

оставяме на дискрецията, на административния ръководител на приемащия съд да прецени – да вземе, или да не вземе. Може ли да вземе становището? Колко време ще му коства това? Чисто технически и правно, аз затова възразих и на върховните съдии, които присъстваха в дебата, ще кажа следното: колеги, защо само на Общото събрание на приемащия съд, а защо да не е и Общото събрание на изпращащия съд, защото там също имаме форми и елемент на предпочитания, свързани с опита, с квалификацията, както и с разпределението на делата. Ако вземете най-натоварения съдия от по-долния съд, ама най-натоварения и го командировате по-горе, всичкият огромен обем на неговите дела, а може да са и в друга специализация с делата на колегите му от отделението ще бъдат преразпределени на другите колеги. Те няма да искат точно този колега да бъде командирован. Нека да не абсолютизираме, ако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

трудностите, които описахте, са именно трудностите, които правят командироването на магистрат нещо изключително. Това са именно онези трудности, които накараха законодателя да ограничи силно възможностите за каквото и да е било командироване. Това е проблем – винаги и за изпращащия, и за посрещащия съд. Защо обаче държим все пак на тази тази процедура да я наречем? Първо, не разбирам аргумента за блокиране. Съдиите, които очакват своя колега, защото са претоварени, защото има незает щат или защото работата идва в повече – те имат необходимост. Те нямат никаква причина да блокират това решение. Те се събират действително неформално, често, редовно и както е записано в текста на новата ал. 4, тяхното становище просто се взема предвид. Какво правим с този текст? Според мен осигуряваме тяхната информираност. Неподценяваме в нито един случай решението на административния ръководител, но нека тези, които ще работят следващите няколко месеца с новия колега, да бъдат информирани за това, което им предстои. аргумента ни за субективност – да, действително има субективен елемент, винаги би имало, такъв има обаче и при преценката на административния ръководител. Дори доста по-силно изразен, тъй като този субективизъм е негов личен и единствен, и той решава. Нека поне да осигурим процес, възможност, в която административният ръководител да има задължението да информира хората, чийто професионален състав ще се увеличи за определен период от време. Това е целта на тази алинея и тя по-скоро би спомогнала да се свали напрежението, защото знаете, че при такъв вид командировки напрежение често има, то се отразява както на приемащия съд, така и на магистрата, който отива да помогне, и много често в него няма никакво друго основание освен недомлъвки, слухове и различни кулоарни говоренета. Нека това говорене се случи в общо събрание на съответната колегия! Това би било от полза за всички. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Други реплики? Заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Колега Кирилов, не съм съгласен с Вашето изказване, тъй като то по категоричен и ясен начин ни изясни нормата на предлаганата нова ал. 4, а именно, че тази норма е императивна. Становището на общото събрание на съдиите се взема предвид. Няма „може да се вземе предвид” – тук няма някаква оперативна самостоятелност! Тоест, каквото становище изрази това общо събрание – на практика председателят на съответния съд, на приемащия съд в случая на нормата на ал. 4, трябва да се съобрази с него. както казахте, няма процедури, но пропуснахте да отбележите, че няма и срок за свикване на това общо събрание, въпросът е кога ще бъде издадено това становище, първо? Второ, в този период, докато не бъде свикано, на практика командировани – няма как да се случи, няма как да има при тази редакция на нормата, а още повече пък императивният характер и евентуално решение, в което по някакви включително и субективни причини може общото събрание да реши да бламира административния ръководител на приемащия съд, на практика да се осуети изцяло възможността да бъде командирован съдия в него. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Митев. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Милков. Господин Председател, колеги! Вземам правото си на трета реплика, поради втората реплика. Господин Кирилов, Вие ни обяснихте, че това е императивна норма – правилно, но която изобщо не означава, че становището на общото събрание определя кой да е съдията. Разбира се, че се взема само мнението, а дискрецията и решението остава на председателя. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Милков. Господин Кирилов, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги репликиращи! Ще опитам дубликата да бъде максимално кратка и стегната. Благодаря на господин Митев за изяснението с оглед характера на нормата по вносител на ал. каквато беше. Текстът е: „преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение”. Аз също приемам, че тя е императивна – тоест, че изисква да има такова становище. Да, тук има много редакционни възможности. Може от императивна да се редактира нормата да бъде диспозитивна. Тук ще свържа някои от репликите. Вижте, колеги, точно преди една година ние бяхме най-ревнивите и още сме най-ревнивите последователи на съдийското самоуправление. И вярвайте, че ние също не бихме се съгласили с неговото ограничаване, ако то беше съществено. Не бихме се съгласили с неговото ограничаване! Смятам обаче, и тук ще повторя това, което казах, че трябва да сме обективни в анализа, че трябва да сме точни в анализа, и в конкретния случай трябва да дадем на органа, който има отговорността – това е административният ръководител, да му дадем правомощията да вземе решение включително и да прояви добра управленска практика, ако прецени. Убеден съм, че повечето административни ръководители биха взели решение на общото събрание на колегиите, стига да имат такава възможност с оглед време или с оглед на конкретната ситуация. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване

Параграф 5 – текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

Параграф 6 – текст на вносител. Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

„съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се добавя „съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“ и се създава изречение второ:

Няма. Подлагам на гласуване § 7 по доклада на Комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. В чл. 107, ал. 1 се създава изречение

Параграф 12 – текст на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2. В чл. 107б, ал. 1, изречение първо след думите „съответен ранг“ се добавя „съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“, създава се ново изречение второ:

Няма. Подлагам на гласуване § 6 по доклада на Комисията.

Параграф 3 – текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

8 по доклада на Комисията е приет.

Параграф 4 – текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10: „§ 10. В чл. 147 се правят следните изменения: 1. думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност

„прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9“.

Няма. Подлагам на гласуване § 10 по доклада на Комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12: „§ 12. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:“

Няма. Подлагам на гласуване параграфи 11 и 12 по доклада на Комисията с уточнението за точките, както беше направено от парламентарната трибуна.

Предложения на народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложенията. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. Член 230 се изменя така:

(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение. (3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство

и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира. (6) случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.“ Заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, аз няма да подкрепя това предложение, което е подкрепено от Правна комисия. Чисто формално предложението на практика не попада в обхвата на разглеждания Законопроект – предлага се изменение в чл. 230, който не е предмет на разглеждане и на обсъждане в рамките на тази процедура по изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Какво се предлага и какво променят колегите с тяхното предложение? Сегашният текст на чл. 230, ал. 1 казва следното, цитирам: „Когато съдия, прокурор или следовател, привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.“ Тук е основната разлика, основната промяна, която се предлага с изменението на чл. 230, а именно да се отстранява от длъжност съдия, прокурор или следовател само при извършване на престъпление във връзка с изпълнение на неговата функция като орган на съдебната власт. На практика какво означава това, колеги? Че ако приемем това изменение, утре, ако един магистрат, не дай си Боже, извърши примерно пътнотранспортно произшествие след употреба на алкохол или упойващи вещества, той няма да бъде автоматично отстранен от длъжност. Ще имаме преценка, която ще се извършва от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която може да изслуша магистрата, може и да не го изслуша. И какъв сигнал ще дадем на обществото? Че на практика магистрати, които по принцип трябва да са с високи професионални и нравствени качества, след извършване на подобно деяние могат да влязат в зала, да правораздават и да решават човешки съдби. За мен такова разрешение е неприемливо, още повече че не е минало достатъчно време от последното изменение – изменението юли месец 2017 г., когато беше въведен този автоматизъм на отстраняването от длъжност при извършване на подобни престъпни деяния, за които, както беше ясно казано и в досегашния текст, и в предложението за редакция, има достатъчно гаранции за защита на правата на съответно обвинения магистрат. Така че за мен това е неприемливо. Смятам, че трябва да дадем достатъчно време да видим дали изменението, което направихме юли месец, е неудачно и едва тогава

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Редакцията на чл. 230, тази грешка, която допуснахме преди няколко месеца, и текстовете, които нашата парламентарна група не не подкрепи, сега отново са на дневен ред и то с основание. Трябва да си припомним становището на Венецианската комисия, която казва, че старият чл. 230 от 2016 г., който е почти идентичен с този, който разглеждаме сега, не дава достатъчно гаранции за съдийското самоуправление, достатъчно гаранции за независимостта на съдиите. В този смисъл чл. 230, който в момента обсъждаме, е стъпка в правилната посока. От наша гледна точка дори трябва по-прецизно и в по-голяма степен да се гарантира, тъй като срокът по чл. 234, ал. 8, в четвърта алинея на настоящия текст не е достатъчно. Той е доста дълъг обжалване по Административнопроцесуалния кодекс не е предвидено и за ал. 2 – нещо, което според нас трябваше да се случи. По отношение на изказването на говорещия преди мен, аз мисля, че не бива да хвърляме сянка върху авторитета на съдиите, защото самите съдии, тяхната съответна колегия, никога няма да си позволи да бъде хвърлено такова петно върху тях. Мисля, че те достатъчно добре могат да поемат могат да поемат отговорност за колегията си. В същото време, ако не направим решителни стъпки в тази посока и не уважим основателното мнение на Венецианската комисия, поставяме

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Божанков, няма как да се съглася. Няма как да се съглася по няколко причини. Първо, да – Венецианската комисия е дала препоръка в подобен смисъл, но аз не смятам, че всяка препоръка на Венецианската комисия следва да бъде приемана безкритично от българския парламент. Надали Венецианската комисия може да си представи, че тук има случаи, които са достояние на медиите, аз няма да се спирам на тях, на магистрати, които след употреба на алкохол извършват съответно деяние – дали е административно нарушение или престъпление, и правораздават след това. И нещо друго в допълнение – не смятам, че по някакъв начин се накърнява съдийското самоуправление.

Нещо повече, смятам, че би следвало малко повече да се вслушате и в гласа на българските граждани, на избирателите, които с всеки изминат ден не им се увеличава, а им намалява доверието в съдебната система и с подобни редакции, с подобни разпоредби на предлаганото изменение на чл. 230, то не е в интерес нито на обществото, нито на магистратите. Аз смятам, че има достатъчно много и в мнозинството си – над

като един от предложителите на този текст, да кажа следното. Аз, предполагам и колегата госпожа Александрова, ние сме убедени в правотата, в смисъла, в основанията на действащия чл. 230. Приехме го наскоро. наскоро. Обяснявахме го на Венецианската комисия. На Венецианската комисия нашата позиция беше следната: не бива изначално да казваме, че прокурорите са недобросъвестни и че без основание преследват корумпирани съдии, обратно – не можем да кажем, че съдиите са изначално жертва на преследванията на прокурорите, че те са по дефиниция добросъвестни. При всички положения обаче да съобразяваме, че извърши ли магистрат престъпление, той не бива да правораздава. Това е част и елемент от доверието на обществото към правосъдната ни система. Също така, нека да не се забравя, че присъдата за виновността или невинността на магистрата, срещу когото е повдигнато обвинение, се решава от единия вид магистрати, решава се от съда, така че съдиите не би следвало изначално да смятат, че този режим ги защитава или ограничава в тяхната правна възможност за защита. Както Ви е известно, излезе Докладът на Венецианската комисия. Във финалната част има кратък коментар във връзка с измененията в чл. 230 и то в смисъл, че колегите от Венецианската комисия изпитват определено безпокойство по отношение на този текст. При това положение министърът на правосъдието госпожа Цачева – господин Хамид, имам възможността пак да се позова на писмо на госпожа Цачева. Госпожа Цачева изпрати писмо до Комисията по правни въпроси с това предложение, което аз и колегата Александрова възприехме и го направихме – подчертавам, извън изискванията на Правилника. То е извън обхвата на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Въпреки това сме го поставили на Вашето внимание. С оглед обаче последващия дебат, включително и в Съвета за развитие на актуализираната стратегия, колеги, аз подчертавам моето дълбоко колебание дали като вносител да не оттегля този текст. Значи, колкото повече се стремим да изпълним изискванията, включително и на колегите от Венецианската комисия, все вътре в България, при нас ще се намери гражданска организация на съдиите, която да каже: е, да де, но не е достатъчно добре, можеше още по-добре! Този дебат действително заслужава радикални мерки, заслужаваше да оттеглим да оттеглим тези текстове. Няма да го сторим! Няма да го сторим главно с оглед зачитането на европейските ангажименти на Република България и нашето законодателство. Ако се приеме това наше предложение, ще имаме необходимост от редакция на една препратка. Ако не се приеме това наше предложение, няма да правим редакционно предложение за корекция в препратката. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател! Уважаеми господин Кирилов, тъй като настоящата редакция е много близка до тази от 2016 г., имам въпрос и наистина ме интересува Вашето мнение: редакцията от 2016 г. създала ли е проблеми в съдебната система? система? Опитвам се да разбера дали тази, която имаме от преди няколко месеца – да, нямаме практика по нея, както каза и господин Хамид, но тази от 2016 г. създала ли е казуси на съдии, които са останали недосегаеми, за да останем на редакцията от преди няколко месеца? Благодаря Ви, господин Божанков. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Зарков.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 след което се изказвате против текста, чийто вносител сте, който пък идва от министъра на правосъдието, и аз се чувствам неудобно да защитавам министъра на правосъдието от Вас или да атакувам. Затова ще Ви кажа какво мислим ние: ние не подкрепихме юни месец 2017 г. онези поправки и не защото считаме, че прокурорите ще издевателстват и ще махат съдии, или обратното. Не е това въпросът. Въпросът беше, че в редакцията на чл. 230 преди имаше предвиден механизъм, тоест да отидем към ВСС, Висшият съдебен съвет да прецени дали този съдия, имайки предвид обвинението или простъпката, която е извършил, може да продължи да заседава или не. И случаите са горе-долу анекдотични. Те се знаят. Когато съдията е хванат, че е шофирал в нетрезво състояние, а гледа такъв тип дела, естествено – не може, но в други случаи няма пречка да продължи да работи. И сегашната редакция на чл. 230 до голяма степен – тази, предложена от министъра на правосъдието – се връща към онзи принцип, и затова би могла да бъде подкрепена. От друга страна, Вие не можете да се сърдите на хората, които казват, че редакцията не е кой знае колко добра и може да бъде по-добра. И това не са неправителствени организации само, а Висшият съдебен съвет също имаше сериозни… (Реплики.) Представител на Висшия съдебен съвет съдиите! КРУМ ЗАРКОВ: Според мен ние трябва все пак да се съобразим не толкова със становището на Венецианската комисия, колкото с нашето общо разбиране, явно, че е необходимо да се намери правилният текст. Сега, както е предложен чл. 230, е по-правилен от това, което направихме месец юли, според нас. И затова – не знам, но ние ще се въздържим по този текст, защото се създаде объркване и вече не знаем чия политическа воля стои зад него. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Трета реплика – народният представител Хамид Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, от Вашето изказване разбрах, че Вие не подкрепяте текста, не го поддържате, но ще го оставите и няма да го оттеглите само от уважение към международните ни партньори и настояването на Венецианската комисия. Правилно ли съм разбрал, да ми кажете? И ще действате ли оттук нататък със същия аршин по многократните и настойчиви препоръки на Венецианската комисия, ОССЕ и Съвета на Европа

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Ние не можем да съветваме опозицията как да гласува. Това е въпрос на Ваше решение и преценка. Това, което аз можах да сторя в този случай, е да изложа най-изчерпателно и подчертавам – искрено, нашата аргументация, така че Вие преценете как ще гласувате. По отношение на питането на господин Божанков – господин Божанков, аз нямам данни, лично аз нямам данни от момента на действие на чл. 230 от предишната му редакция досега да е възникнал казус, проблем, който да е бил в тежест или да е останал нерешен от Висшия съдебен съвет, но все пак нека да съобразяваме, че съдебната власт е независима и нито аз, нито Вие, можем да твърдим, че имаме някакъв изчерпателен поглед върху конкретни казуси там. По отношение на репликата на господин Хамид – господин Хамид, ние винаги сме били последователни в подкрепа на европейските принципи тогава, когато е било възможно да ги приложим. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 13 със съответното му съдържание, съгласно доклада й. Моля, гласувайте. Гласуваме

Гласували 123 народни представители: за 75, против 20, въздържали се 28. Параграф 13 по доклада на Комисията е приет.

Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 14 със следното съдържание:

„Съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, прокурорите в Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и следователите в Следствения отдел на Специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ние ще подкрепим това предложение и смятаме, че то е правилно. Искам да разсея някои твърдения в медиите, които се появиха, че едва ли не на калпак се раздават по шест заплати допълнително и по този начин се противопоставят съдиите в системата помежду им. Това категорично не отговаря на идеята на текста, първо, защото не се дават по шест, а не повече от шест. И не се дават на калпак, а се дават

Този съд, тези съдилища, колеги, и тези прокуратури трябва да се борят срещу корупцията. Само преди седмица, и тази включително, Тази седмица приехме Антикорупционния закон. Всички се обединяваме, всички говорим как ще борим корупцията. Е, това е Съдът, който трябва да произнася присъдите по корупционни дела. Няма как, няма друг ефективен начин да се стимулират съдии да работят в този Съд. Няма друг по-ефективен стимул освен допълнителни възнаграждения. Няма и друга по-ефективна антикорупционна мярка от допълнителното стимулиране на тези съдии. Така че ние ще подкрепим предложението. В заключение искам да кажа обаче, че специализираните съдилища и прокуратури имат и друг много голям проблем. Не сме го решили в Закона и не му е мястото там, но това е в правомощията на Висшия съдебен съвет.

Реплика – заповядайте, господин Кирилов. уважаеми господин Хамид! Репликата ми е всъщност допълнение, поддържам изцяло Вашите аргументи във връзка с това предложение и като съвносители. Репликата ми е като допълнение на Вашата аргументация в следния смисъл: ние решаваме казуса с липсата на магистрати в тези специализирани органи чрез командироването. Вие не разкрихте следното обстоятелство: при командироване, особено в наказателния процес, магистратът поема две работи с оглед спецификата на наказателния процес и необходимостта наказателният съдия лично и непрекъснато да участва в конкретното дело. Той поема два обема дела тези дела, които досега е вършил, плюс тези дела, които той ще поеме допълнително. По тази причина е обосновано да получи съответната компенсация чрез допълнително възнаграждение. Благодаря Ви, че уточнихте, че не става въпрос за шест заплати въобще,

който при изпълнение на всички критерии, които ще приеме Висшият съдебен съвет, тоест магистратите сами ще си ги приемат, максимумът, който може да получи командирован магистрат в този случай, е до една втора, тоест до половинка

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В никакъв случай не оспорваме правилността на стъпката магистратите в България да бъдат стимулирани допълнително, но нашето становище е, че това трябва да става на база анализ и на обективни критерии, за да не се създава противопоставяне и разделение вътре в съдебната система. И тъй като текстовете се отнасят не само до магистратите, но и до съдебните служители, те създават привилегия, защото текстовете не се отнасят до цялата съдебна система. По този начин правим Специализирания съд по-скоро специален, на границата с извънреден, а няма нужда да казваме какво означава „извънреден“, особено между юристи. В този смисъл оставаме на първоначалното си становище, че подкрепяме философията на по-доброто материално стимулиране на българските магистрати, но ако това е предвидено за абсолютно всички в системата. Тъй като настоящият текст не почива и на сериозен анализ за натовареността, аз си направих труда да проуча в Специализирания наказателен съд какви са преобладаващите казуси. Видях, че има много случаи на разрешаване или отказване на решения по Закона за специалните разузнавателни средства. Обратно, изследвах практика в Софийския районен съд и там видях, че има магистрати с по-голяма натовареност. това решение трябва да вземем на база постигнати резултати, като брой приключили и неприключили съдебни производства, брой постановени актове, натовареност и други. Но това, което предлагаме в момента, със сигурност не е точното решение.

Взимам думата, тъй като активно участвах в дебата в Правната комисия и ще Ви изложа аргументи защо да не приемаме този текст. Към момента съществуващата редакция в Закона в ал. 6 дава възможност да се определят допълнителни възнаграждения въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт. Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение за съдия, прокурор, следовател.

в съществуващия текст, каквото предложение се прави, то тази потенциална възможност трябва да бъде и бюджетно подсигурена.

всички магистрати да получат нещо за дейността си. Оставете Специализирания съд. Колегата Божанков Ви каза: „Да, правосъдната карта е небалансирана и други съдилища са прекалено натоварени“. Но Вие в основния текст в момента, махайки думата „може“, откривате потенциалната възможност всеки съдия, прокурор и следовател да очаква, че му се следва възнаграждение според натовареността и Вие трябва да определите такова възнаграждение. Затова според мен текстът към момента с уточненията, които чухме и в Правната комисия, че съществуват вече два вида правила – че се определят такива възнаграждения, прави текста излишен. По отношение на специализираните съдилища и прокуратури – отворим ли вратата да даваме допълнително пари за натовареност, чухте при предходното обсъждане и при изслушването на кандидатите за Висш съдебен съвет, че има много, много натоварени съдилища,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Милков! Искам да подчертая, че премахвайки „може да“ в първото изречение на чл. 233, ние изравнихме абсолютно всички съдии съдии и магистрати във възможността да получават допълнително възнаграждение и смятам, че това е в полза на всички магистрати. Да, това ще доведе до допълнителна финансова тежест. Този въпрос се е обсъждал, доколкото ми е известно,

1 януари 2018 г. Сега ни предстои бюджетната процедура, тоест би могло това да се отрази. Мисля, че това е справедлив резултат спрямо всички магистрати. По отношение на изречение второ препращам към дебата на срещата с административните ръководители на всички апелативни съдилища, съдилища, на представителите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд и на апелативните прокуратури. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики?

Гласуваме параграфи 15 и 16 по доклада на Комисията, които вече стават параграфи 16 и 17. Гласували

на вносител. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 15: „§ 15. § 18: „§ 18. В чл. 345 се създава ал. 5: „(5) Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен

18 и 19

за параграф 16, който става вече § 19, както и предложението на Комисията за създаване на „Заключителна разпоредба“ с § 20

по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване. Прекъсваме до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол.